**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku - Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak, s Predlagatelj je Vlada, raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Pred nama je Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ovdje moram kazati da je ovaj Ugovor potpisan 2002. godine, da je 2004. godine Hrvatska strana primijetila sitne tehničke razlike između ova dva Ugovora a koji moraju odgovarati i s one druge strane, tako da je upućeno notom preko veleposlanstva Republici Indoneziji, a Indonezijska strana je to 2009. prihvatila. To su samo tehničke izmjene i to u članku 5. stavku 3. briše se riječ „ne“, i u članku 27. stavak 2. točka b. izraz „potpisan“ treba zamijeniti „stupa na snagu“.

Rekli smo da bi oko 12 sati glasovali o proširenju dnevnog reda, pa molim najprije da se utvrdi ima li kvoruma.

dok ne budemo imali kvoruma. Otvaram raspravu. I prva je u ime Kluba HDZ-a gospođa Vesna Buterin, izvolite. Molim da klubovi ako mogu, da se sada ne odsipljemo nego da se vraćamo u sabornicu. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Hrvatska demokratske zajednice prihvaća Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak. Radi se zapravo o Ugovoru koji je vrlo sličan Ugovoru Republike Hrvatske sa Armenijom kojega samo zapravo ranije raspravljali, pa onda neću ponavljati neke osnovne odredbe ovoga Ugovora. Dakle, polazna osnova za sklapanje, za pregovore pri sklapanju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu kao i u većini država jesu modeli koje svaka država izrađuje prema vlastitoj poreznoj politici a koja je temeljena na modelu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak i na imovinu OECD-a i Ujedinjenih naroda. Potpisivanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak nužan je upravo zbog svih aktivnosti koje Republika Hrvatska poduzima po pitanju povećanja stupnja međusobne gospodarske suradnje između Republike Hrvatske i Republike Indonezije. Kada govorimo o gospodarskoj suradnje Hrvatske i Indonezije onda treba naglasiti da je u 2008. godini izvezene robe u vrijednosti od 6 milijuna dolara, najviše su se izvozili strojevi za pojedine industrijske grane 45%, zatim duhan 14%, a najmanje medicinski i farmaceutski proizvodi negdje oko 6%. U istoj godini Hrvatski je izvoz iz Indonezije bio u visini visini od 71 milijuna dolara gdje se najviše uvozio kameni ugljen 27%, zatim obuća 17%, a najmanje namještaj oko 4%. Treba naglasiti da su uvozni potencijali Indonezije u odnosu na Hrvatsku, proizvodi prehrambene industrije, zatim proizvodi farmaceutske industrije, proizvodi za građevinsku industriju, proizvodi elektro i elektronske industrije, proizvodi za opremanje stanova i poslovnih prostora, oprema za industriju nafte i plina, plovilo za ribarstvo te plovila i oprema za potrebe vojske i policije. Najperspektivniji sektori u kojima mogu sudjelovati Hrvatske tvrtke su izgradnja i opremanje stambenih industrijskih i poslovnih objekata izgradnja prometnica i elektroenergetske mreže. Mogućnosti gospodarske suradnje postoje putem prijenosa Hrvatske tehnologije u prehrambenoj industriji, marikulturi, farmaceutskoj industriji, prometnom sektoru, gdje se dakle posebice misli na izgradnju morskih luka i terminala i turizma. Područja mogućih ulaganja u Hrvatskoj prije svega su pogoni u slobodnim zonama za doradu i pakiranje industrijskih i prehrambenih proizvoda voća, začina i palminog ulja namijenjenih tržištu srednje i jugoistočne Europe, te izgradnja robnih terminala i turizam. Između mnogobrojnih bilateralnih ugovora koji su potpisani, trenutno je između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije u postupku pet ugovora. Neki od njih, ovdje ću navesti samo neke, su ugovor o poljoprivrednoj suradnji, nadalje Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o gospodarskoj i tehničkoj suradnji i drugi. Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indonezije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja poreza na dohodak uređuju se načini izbjegavanja dvostrukog oporezivanja dohotka i dobiti. Ovim se ugovorom hrvatskim, građevinskim i sličnim poduzećima omogućuje da ne plaćaju porez na dobit u Republici Indoneziji, ako ti radovi traju kraće od 6 mjeseci. Pružanje usluga savjetovanja smatrat će se stalnom poslovnom jedinicom ako traju dulje od tri mjeseca u bilo kojem dvanaestomjesečnom razdoblju. I evo da ne dužim. Na kraju želim još jednom reći, da sklapanje ovakvih međusobnih državnih ugovora, svakako predstavlja temelj za razvoj gospodarskih odnosa između Vlade Republike Hrvatske i Republike Indonezije. I upravo će zato Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje ovakvoga zakona. Hvala. Imamo li ili nemamo kvorum da nastavimo? Nemamo. Idemo dalje.

Idemo dalje. Koliko? Molim vas izvještavajte me kada imamo kvorum, prelazimo na glasovanje.

Hvala. Imamo kvorum. prekidamo raspravu o ovoj točki dnevnog reda